Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo sa Plenarnom sjednicom, 12. Sjednicom Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu najavili smo: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe,

U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela ste primili. Želi li predstavnik Vlade, predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, zamjenik ministra zdravlja poštovani Marjan Cesarik. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, Zakon o provedbi uredbi

ispričavam se, Zakon o predmetima opće uporabe radi ukidanja državnog inspektorata slijedom usklađivanja s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave. Ministarstvo zdravlja je izvršilo predmetnu analizu postojećeg zakonodavstva u čijim se zakonodavnim odredbama spominje nadležnost državnog inspektorata i uskladila postojeći prema novo nastaloj podjeli nadležnosti. Dakle, ovdje se radi da jednostavno ukidanjem Državnog inspektorata se premješta u područje druge nadležnosti, pa predlažem da se ovaj zakon usvoji. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite poštovani zastupniče. Gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege predmeti opće uporabe su materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom i premeti široke potrošnje. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom jesu materijali od kojih su izrađeni predmeti opće upotrebe koji dolaze u neposredni dodir s hranom, a predmeti koji dolaze to je posuđe, pribor, oprema, uređaji, ambalaža koja se rabi u poslovanju sa hranom. A premeti široke potrošnje posuđe, pribor, oprema, uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, ambalaža za predmete opće uporabe, dječje igračke, uključujući proizvode namijenjene dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja, sisanja, umirivanja i spavanja, te proizvodi za zabavu odraslih, kozmetički proizvodi, kozmetika sa posebnom namjerom i sve. Evo zašto navodim dosta široko područje jer držim to važnim iako sadržajno ovaj zakon je vrlo kratak, evo kao što smo čuli iz obrazloženja, ali navodim iz razloga da naglasim važnost predmeta opće uporabe, važnost važnost jer vidimo koliko široko područje se pokriva, pokriva. Dakle, i ambalaža i hrana, a o kojoj smo govorili nebrojeno puta u ovom Visokom domu. Naravno da je to potrebno kvalitetno držati pod kontrolom i pod nadzorom uz kvalitetan zakonski okvir i zato je tu bio zakonski okvir ovaj iz 2006. Zakon o premetima opće uporabe, jel tako? Pa je onda 2013., dakle glede daljnjeg usklađivanja sa zakonodavstvo Europske unije, a sa ciljem zaštite zdravlja i očuvanja okoliša. Uvijek je ona ista, tako da ne moram se ponavljati. I sada dolazi, tu je dakle okvir jedan postoji kvalitetan. Sada dolazi u ovim okolnostima, dolazi do izmjene dakle zbog zbog ovih što je rekao gospodin zamjenik ministra zbog potrebe usklađivanja sa novim odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

poslovi su preuzeti od strane Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma u okviru svog djelokruga rada. Dakle što se događa? on znači mora opet izvijestiti Ministarstvo zdravlja a ovaj Europsku komisiju. Što se događa? Događa se jedno ajmo reći lutanje što je opasno s obzirom na prostor o kojem se radi. Radi se o hrani, o djeci, o dojenčadi, o tome o čemu smo puno puta naglašavali koliko je bitno. Dakle, događa se jedno opasno stanje a kaže dolazi, radi se ta promjena da se pravna praznina da se pravna praznina jednostavno izbjegne. Pa već je praznina nastala u okviru ova tri mjeseca koliko, zamislite što se moglo dogoditi u okviru tri mjeseca da se jednostavno, sjećate se prije nekoliko godina ono sa onim melaninom sa dječjim igračkama, što se moglo dogoditi u tom vremenu sa djecom. Mi puno puta naglašavamo potrebu skrbi za djecu, zdravlje, zdravstvenu upravnost, u tom vremenu se moglo stotinu čuda dogoditi. Mi uvijek naknadno reagiramo. Dakle, želim upozoriti, klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati, dakle ove izmjene neće iz razloga što se, moralo se žurno reagirati ako se već išlo, što mi nismo odobravali a u tom vremenu se moglo dogoditi svega i svačega. Druga stvar narušena je središnja, dakle državna uprava, u svakom slučaju funkcioniranje ja narušeno. A treća stvar, pitam dokle će biti, dokle će ovo trajati ovo usklađivanje. Predugo to traje i da ne pitam o onom dijelu gdje se kaže tko će platiti štetu onim građanima koji se ne snalaze u ovom okolnostima. Evo to su problemi na koje mi želimo upozoriti jer se radi o ozbiljnoj stvari, o predmetima opće uporabe koji imaju široku funkciju. I mislim da ova praznina nije se smjela dogoditi. Itekako je važno područje, o važnom se radi i to je trebalo imati u vidu. A naravno sa ciljem zaštite zdravlja građana, očuvanja okoliša, onome o čemu smo nebrojeno puta govorili u ovom Visokom domu. Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ove izmjene. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Imamo repliku poštovanog zastupnika Branka Vukšića.

oni će se usklađivati. Mislim, neozbiljno je ovo usklađivanje. Doći će vjerojatno i druga vlast, pa će druga vlast reći vratimo Državni inspektorat iz svih ministarstava.

zapravo imamo set sličnih zakona gdje pokušavamo uskladiti zakone koji su nužni od onog trenutka kada je ukinut Državni inspektorat. Međutim, mi smo već nekoliko puta raspravili o tome, raspravljali smo o tome je li, bi li trebalo Državni inspektorat ukidati ili nije trebalo. Pošto je već ukinut i pošto već to radimo trebamo upozoriti i to je ono zbog čega smo se u ime kluba Hrvatskih laburista i zbog čega sam se javio. Prelaskom iz Državnog inspektorata u ministarstva dogodila se jedna praznina ne samo u tome da inspektori ne djeluju onako kako bi trebali, jer ako vi nazovete ministarstva i pitate na centrali da vas prespoje sa inspektorima mnoga ministarstva to još ne znaju da imaju inspektore. Druga stvar koja to je, inspektori koji su iz Državnog inspektorata prešli u u ministarstva nisu dobili rješenje o preraspodijeli neki su dobili a nisu dobili svi. Pa znači oni koji bi se trebali brinuti o tome da funkcionira sustav nemaju važeće ugovore o radu. A neki od tih inspektora bi trebali provjeravati da li radnici imaju važeće ugovore o radu. Znači inspektor koji je u prekršaju i sam jer mu država nije osigurala sve uvjete za rad on bi trebao postupati po zakonima a sama država ne poštuje zakone. To je nonsens. kako da mi u Hrvatskome saboru se zalažemo za pravnu državu kada sami ne poštujemo i kada je ukinut Državni inspektorat trebalo je istoga dana donijeti sve zakone i prihvatiti te zakone i ne bi bilo zrakopraznog prostora. Ovako sve ispada neozbiljno. Ono što je gospodin Milinković govorio ovo je jedno područje u kome inspektori imaju stvarno širok djelokrug rada. Mi sve te kontrole shvaćamo poprilično neobavezno, međutim kada se počne o inspektoratima odnosno o inspektorima govoriti, tek onda kad se dogodi neka nezgoda, kada se otkrije da u dućanima postoji roba koja nije prekontrolirana i koja je opasna po zdravlje i po život naročito djece, a to se sjećate da smo često znali, često su se u medijima takvi slučajevi pojavljivali i tek tada smo slušali izvješća inspektora. inspektori sami djeluju i koliko se kontroliraju svi ti proizvodi, od posuđa, kozmetičkih proizvoda, proizvoda za djecu, ambalaže, zapravo mi pravo stanje ne znamo. Zato ja još jedanput pokušavam, apeliram na one koji ne rade svoj posao, da inspektorima osiguraju osnovne uvjete za rad, a osnovni uvjet za rad je to da imaju važeće ugovore o radu jer nije dovoljno da se inspektori preraspodijele u ministarstva, a da nemaju zapravo rješenje o preraspodjeli i važeće ugovore o radu. Toliko, hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Branko, doduše vi ste već pred kraj svoje rasprave i dotakli se dio odgovora, ovo što sam ja htio replicirati, da toliko možda u ovome poslu u prelasku Državnog inspektorata prema ministarstvima nije toliko bitna organizacija koliko je bitna suština da li inspektorat radi dobro ili ne. O tome da je odgovornost inspektorata vrlo velika, vrlo značajna, to sigurno je i pogotovo da one robe koje dolaze sa drugih tržišta, koje ne dolaze sa Europske unije, da treba posebnu kontrolu po pitanju i određenih konzervansa i određenih bijelila i određenih upotreba tako da inspektorat ako želi raditi ima itekako puno jer su veliki izazovi. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Mandić, kad se ukidao Državni inspektorat ja sam govorio u ime kluba i tad sam rekao da ne znam, neke zemlje imaju Državne inspektorate, neke zemlje imaju organiziranu kontrolu inspekcije u ministarstvima i da nismo apologeti Državnog inspektorata koje po meni nije dobro radio. Slažem se s vama bitna je suština, bitno je rade li ti inspektori svoj posao, kontroliraju li, štite li građane od opasnosti koje im prijete i tu se u potpunosti s vama slažem. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je poštovani zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Svi smo mi i svi dolazimo i dolazit ćemo jasno u kontakt sa predmetima opće uporabe pošto u našem životu i radu nismo ništa drugačiji od ostalih ljudi. Neki dan sam ja kupio presvlaku za trosjed, a sitnim slovima otprilike font 6 na najlonskoj vrećici je pisalo otvoriti ambalažu u rukavicama pa sam se pitao što ambalažu otvoriti, šta je tek onda u samom supstratu, u samoj tkanini koja je u toj vrećici. Kad sam otvorio tu ambalažu onda sam imao što i osjetiti, dakle osjetom njuha,

u tim predmetima opće uporabe ima niz i drugih sredstava kako je rekao poštovani kolega Mandić i poglavito u nekim da kažemo deterdženata i kozmetike, bijelila, konzervansa u hrani, zatim u predmetima od kože koja se štavi još uvijek kromom u Republici Hrvatskoj, pa čak i onih otrovnih metala, arsena pa pa i žive čak. Sad govorim o tome s čime se sve susrećemo, dakle ono što je nabrojeno ovdje koji su to predmeti da bi šira javnost to znala, dakle posuđe, pribor, kozmetika, ambalaža, pa i možemo reći odjeća, dječje igračke, predmeti za zabavu itd. Što ovaj kratko obrazloženi zakon od strane zamjenika ministra govori? Dakle reklo bi da se radi o jednom tehničkom zakonu gdje s obzirom na prestanak rada Državnog inspektorata nadležnosti prelaze na neke druge. I lijepo piše i pobrojano je ovdje na koje to inspektorate odnosno ministarstva prelazi dakle poslovi preuzeti od strane Ministarstva financija, gospodarstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva turizma u okviru djelokruga rada, a odmah u sljedećoj rečenici kaže ovako. Sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe ako bi nadležni inspektori, dakle iz ovih ministarstava prilikom obavljanja nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem na tržišta predmeta opće uporabe pronašli zdravstveno neispravne, odnosno nesukladne predmete. Dakle upotrijebljen je pogodbeni način ako bi, što nije dobro jer to znači dakle u tom pogodbenom načinu da će mnogo toga promaknuti, kao što i danas promiče jer ne možemo izvršiti inspekciju, bez obzira da imamo ne znam koliko inspektora ne možemo izvršiti inspekciju svih predmeta od opće uporabe na tržištu. Kažu da se oko 6% predmeta od opće uporabe ili za opću uporabu uspije kontrolirati u Republici Hrvatskoj to je statistički tako. Onih 94%, dakle promakne mimo bilo kakve inspekcije i nadzora. Usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije za koje je ovdje rečeno da je bilo 2006., pa 2013. i evo sad 2014. mi sliči pomalo na rečenicu moga bivšeg šefa koji je rekao Boro vratit ćemo se mi jednog dana na onaj radio na diode ili gramofonske ploče. Jer ova tehnika kad zakaže nema više nikakvog ni popravka ni ništa niti s njom znaš rukovati. To ove mlađe generacije znaju od prve, ali mi malo stariji malo nam teže ide. Tako i ovo, dakle zakon koji sad postoji evo donesen 2013. godine mijenja se 2014. pa nije to zbog nikakvog usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije jer inspektorati u Europskoj uniji su riješeni na dva načina. Postoji u nekim zemljama državni, a postoje ovako podijeljeni po ministarstvima. Prema tome, to je samo usklađivanje sa Zakonom o inspektoratu kojim je prestao raditi Državni inspektorat, sa našim zakonom, ne europskim zakonom. I sada se nadležnost daje ovim inspekcijama koje će kaže ukoliko bi to primijetili da ima nesukladnih predmeta ili zdravstveno neispravnih predmeta od opće uporabe odmah odmah obavijestiti Ministarstvo nadležno za zdravlje. Dakle, idemo okolišnim putem do ministarstva koje je zaista nadležno i koje je mjerodavno za ocjenu i kvalitete, ispravnosti i sukladnosti predmeta od opće uporabe. Dakle, to je Inspekcija Ministarstva zdravlja. Dakle, idemo jednim okolišnim putem preko drugih inspekcija. Je li to baš tako potrebno, je li taj proces duži, jesu li ispitivanja koja će provesti razno razni inspektori, dakle dulje trajati. Jasno da će Ministarstvo zdravlja o tome obavijestiti i, odnosno da će se obavijestiti i Europska unija čim se primijeti uporaba takvih predmeta na hrvatskom tržištu. S obzirom na ove promjene, a s obzirom da smo u raspravi o novim inspekcijama pri ministarstvima tada nismo bili za tu ideju da se, da prestane sa radom Državni inspektorat. Bilo bi nesuvislo da budemo sada za ovakav zakonski prijedlog, jer smo i tada bili protiv ukidanja Državnog inspektorata, pa slijedom same naše odluke o neprihvaćanju odluke o prestanku rada Državnog inspektorata i podjele na razna ministarstva ne možemo ni biti za ovakav zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Đakić ima repliku. Hvala lijepo. Kolega Boro, rekli ste da inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona u obavljanju nadzora nad proizvodnjom i stavljanja na tržište predmeta opće upotrebe obavljaju sanitarni inspektori. ja bih se složio s time da donosimo ovakav zakon, ali nismo osigurali ni dovoljan broj inspektora koji bi vršili taj nadzor. Reći ću primjer. Od šest mogućih po pravilniku inspektora na području Županije Virovitičko-podravske ima ih 0,5 i taj 0,5 je na porodiljnom dopustu. Ispomoć iz Osječke županije i koprivničke sigurno nije adekvatna. Briga i skrb za ispravnost i proizvoda kao i svih drugih stvari koje sanitarni inspektori nadziru je upitna. Epidemija moguća svake vrste. Tako da donosimo zakone, a nismo osigurali ni osnovne standarde, tj. ljude koji će nadzirati provedbu tih zakona. Provedba zakona sigurno može biti samo od stručnih, kvalitetnih ljudi, a za njih se ne raspisuje natječaj jer je zabrana zapošljavanja u državnoj službi. I sad jedno s drugim kosi se zapravo i ne može biti primijenjeno, jer nema tko provesti to. Ako vaši dođu iz Osijeka na ispomoć u našu županiju sigurno će vaš prostor ostati nepokriven i neće moći adekvatno raditi svoj posao. Stoga je nužno prije svega osigurati dovoljan broj inspekcijskih službi, tj. samih inspektora kako bi mogli pokriti teren i provoditi ove zakone, inače je ovo mrtvo slovo na papiru. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Ja ću početi od kraja vaše replike. Naime, prije da će vam doći iz Bjelovara netko nego li iz Osijeka, a ja sam iz Broda Slavonskog, tako da vam ne mogu tu puno pomoći da nagovorim nekoga od inspektora u Slavonskom Brodu da ode malo do Virovitice, Pitomače ili ne znam ni ja kojeg graničnog prijelaza sa Mađarorsagom, dakle državom Mađarskom. No, što se tiče same vaše inspektorice, dakle imate 0,5. Ne znam kako to mislite 0,5 inspektora. Ali s obzirom na demografsko osiromašenje Republike Hrvatske dobro bi bilo da ne samo inspektorica nego i puno toga imamo više na porodiljskom dopustu u Republici Hrvatskoj ljudi. Ja se nadam da će inspekcija i sanitarna i ostala Ministarstva zdravlja pronaći rješenje za vašu županiju s obzirom da ste ovo ovako javno iznijeli tako da se nadam da će u Ministarstvu zdravlja doći do preraspodjele kadrova i na Virovitičko-podravsku županiju na vaše i opće zadovoljstvo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. U ime kluba Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru poštovana zastupnica Sonja Köning. **König, Hvala lijepa poštovani predsjedniče našeg Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolege i kolegice. …/Upadica predsjednik: Nedajte se ovim provokatorima./… Pogotovo od gospodina Šukera. Evo kolegice i kolege, ovim predloženim izmjenama zakon dopunjujemo sa svega par riječi i mi to u klubu HNS-a podržavamo i ističemo važnost za naš život i zdravlje Zakona o predmetima opće upotrebe, jer predmeti opće uporabe, odnosno materijali od kojih su izrađeni ti predmeti dio su našeg svakodnevnog života. Jedemo iz njih, pijemo iz njih, spavamo između njih, sjedimo, stojimo i hodamo po njima, živimo u kućama i radimo u prostorima napravljenim većinom od tih materijala. I o njima najčešće ne razmišljamo, uzimamo iz zdravo za gotovo, a vrlo je važno za ljudsko zdravlje da su oni za upotrebu sigurni. O tome, između ostalih, brine laboratorij Odjela za predmete opće upotrebe pri Zavodu za javno zdravstvo RH koji posjeduje dugogodišnju tradiciju od preko 50 godina u ispitivanju ali i u istraživanju predmeta opće upotrebe. I ovu priliku zato želim iskoristiti da pohvalim rad djelatnica i djelatnika tog odjela koji u ne idealnim uvjetima brinu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koje svakodnevno koristimo. Želim zato u svega par rečenica predstaviti i njihov rad. U odjelu se općenito prati, proučava i ocjenjuje zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu u RH, ali i onih iz uvoza. Ispituje se, uz sve materijale i gotove proizvode koji dolaze u dodir s hranom, i ambalaža za predmete široke potrošnje. U odjelu postoji i vrlo dobra suradnja s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te međunarodna suradnja, a studentima srodnih fakulteta pruža se mogućnost obavljanja stručne prakse i stručnog usavršavanja. Osim toga laboratorij Odjela za predmete opće uporabe aktivno surađuje sa europskim referentnim laboratorijima, pruža znanstvenu i stručnu pomoć raznim institucijama u RH a djelokrug rada odjela uključuje i znanstveno-istraživački rad što je rezultiralo publiciranjem mnogih, mnogih znanstvenih radova. U svom radu koji još jednom pohvaljujem najviše ističu potrebu veće sigurnosti našeg tržišta i veću zaštitu potrošača koja će se vjerujemo kao i oni i ovim zakonom osigurati. Hvala lijepo.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolegice König cijenim vaše zalaganje i razmišljanje glede Zavoda za javno zdravstvo i suglasan sam u potpunosti sa Mislim da je njihov doprinos neprocjenjiv, da sve ove reference koje ste pobrojili da stoje, da su uistinu pokazali se i dokazali da znaju. Cijenim naravno i vaše zalaganje za zdravlje, za dobro naravno, prije svega dobro zdravlje, ali nikako ne mogu razumjeti da onda podržavate ove izmjene i promjene koje na neki način ova praznina, pravna praznina da tako kažem kako kažete da jednostavno kroz toliko vremena je moguće se dogoditi jedna katastrofa pri primjeni predmeta opće upotrebe. Tu je problem izuzetno velik, dakle da se jednostavno u tom vremenu. Pa vi zamislite kakav jedan incident koliko može napraviti čudo veliko dakle pri primjeni predmeta nekakvog igračaka dječjih. Pa što se događa, sjećate se prije nekoliko godina, na to ja želim upozoriti. Tu je problem i to nije u suglasju jedno s drugim kolegice poštovana. Hvala lijepo. cijenim vaše slaganje sa mojom pohvalom odjela laboratorija u Zavodu za javno zdravstvo, ali ne slažem se s vama u ovom dijelu koji ste rekli da inspektori u ovom vremenu ne rade jer oni nisu nigdje nestali. Nije praznina kolega, oni rade svoj posao kojim još jedanput ovom prilikom želim ih pohvaliti za taj posao. Hvala lijepa. **Leko, Josip Predstavnik predlagateljice nema završnu riječ. Zaključujem raspravu. O konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.